Благодаря Ви, господин председател.

Гласували 143 народни представители: за 52, против 15, въздържали се 76. Предложението не е прието.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

Режим на гласуване.

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение